gospodin Zukorlić. Izvolite. **Muamer Zukorlić** Učinilo mi se da ih opravdavate i zato sam reagovao. Dakle, u tom slučaju se i vi pridružite ovoj osudi i potpuno je u redu i mislim da su ovo stvari koje ne bi trebale da imaju stranački prizvuk, ali i vi ste svedoci da imamo selektivan odnos i selektivan pristup. To RTS, to javnom servisu ne sme da se događa.Ponavljam, mi moramo naći mehanizam kao najviše zakonodavno telo u ovoj zemlji. Narodna skupština je najveći zakonodavni organ, najviši zakonodavni organ, ali i najviši nadzorni organ u ovoj zemlji. Dakle, Narodna skupština je nadzorni organ svih nadzora. Prema tome, mi ne možemo zaćutati pred floskulom – mi smo samostalni i mi možemo da radimo šta hoćemo. Dakle, ovakve pojave moraju biti osuđene i ne samo osuđene, prosto ih sada pozivamo javno, osudom, da ovo isprave, ali ukoliko ne budu to hteli i ukoliko se ogluše, mi moramo naći mehanizam

Poštovani predsedavajući, poštovani predstavnici Komisije za hartije od vrednosti, poštovani predstavnici Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, za pohvalu je što i danas u plenumu razmatramo i o finansijskom planu Komisije za hartije od vrednosti i o Izveštaju za 2019. godinu RATEL-a. To je jedan dobra praksa koju smo uspostavili ovde u parlamentu.O radu Komisije za hartije od vrednosti govorio sam i ja i poslanici SDPS nedavno kada je tema dnevnog reda bio Zakon o digitalnoj imovini, tako da ću se danas osvrnuti, odnosno reći nešto više

na one, pre svega, koji se odnose na korisnike pravnih usluga, na njihovu zaštitu, bezbednost, odnosno građane Srbije koji koriste usluge mobilne telefonije i ostalih sredstava komunikacije iz ove oblasti.Naravno, pre toga moram da istaknem i da napomenem da kada je pre 16 godina osnovana Agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge da je tada i postavljen zadatak ove agencije, a to je da ona obezbedi efikasno sprovođenje i unapređivanje utvrđene politike u oblasti telekomunikacija i da to bude u cilju daljeg razvoja telekomunikacija i stvaranja uslova za uspostavljanje informacionog društva.Upravo kada govorimo o Izveštaju iz 2019. godine, to je još jedan u nizu izveštaja gde možemo da vidimo dokle se stiglo na tom putu, kako se ispunjavaju zadaci koji su postavljeni pred RATEL-om i kako se zacrtani ciljevi ostvaruju.U Izveštaju se navodi da su aktivnosti, odnosno ciljevi RATEL-a za 2019. godinu bili, pre svega, ostvarivanje konkurentnog tržišta, bolji kvalitet usluga, zaštita krajnjih korisnika usluga, odnosno unapređivanje informacione bezbednosti. Smatram da je najbolji pokazatelj rada i RATEL-a, ali i Ministarstva trgovine, telekomunikacije i turizma upravo zadovoljstvo korisnika usluga iz ove oblasti.Kada su građani zadovoljni, to je samo pokazatelj da i RATEL dobro radi, da i nadležno ministarstvo dobro radi, ova agencija i ministarstvo, mogu reći slobodno, usko sarađuju, prosto su upućeni jedni na druge u ovoj oblasti.U 2019. godini evidentirana su 1.042 predmeta u vezi sa prigovorima i od toga je 423 pozitivno rešeno. To je, dakle, ono što je u nadležnosti RATEL-a. Mislim da je ovaj pokazatelj dobar. Znači, preko 40% slučajeva je rešeno i to govorim u onom kontekstu kada govorim o zaštiti prava potrošača, s tim da moram da naglasim da kada govorimo o zaštiti prava potrošača, potrošači ukoliko nisu zadovoljni uslugom, oni sa najpre obraćaju npr. ako govorim o mobilnim operatorima, najpre njima, pa ako im oni ne odgovore u određenom roku ili uopšte ne odgovore, onda ministarstvo preuzima svoj deo odgovornosti, a RATEL u toj situaciji radi tako što pokušava da nađe vansudsko rešenje gde bi svi bili zadovoljni, a pre svega krajnji korisnici.Kada govorim o ovih 40% slučajeva da su pozitivno rešeni u otvorenim predmetima, mislim da je i to zapravo jedan dobar pokazatelj da su i potrošači na neki način razumeli svoje mehanizme, odnosno kako mogu da ostvare svoja prava.Podaci takođe iz izveštaja ukazuju da se prigovori najviše odnose na visinu računa, na kvalitet usluge i ono što je zanimljivo, pre svega, na kvalitet interneta, odnosno prenosa podataka.Kada govorimo o tome, moj utisak je da kada govorimo o prvom problemu, a to je visina računa, potrošači, odnosno građani, često mogu da dokažu da mobilni operator koji im je isporučio određeni račun za usluge nije bio u pravu na osnovu listinga i drugih vidljivih parametara.Kada govorimo o kvalitetu usluge, odnosno konkretno na mreži ili prenosu podataka, interneta, tu je teško dokazivo građanima da kvalitet usluge nije onakav kakav je dogovoren, da nije u skladu sa ugovorom, odnosno sa određenim standardima.Dešava se zaista kod određenih mobilnih operatora da mreža nije dovoljno pokrivena, odnosno da internet nije dobar na svim delovima teritorije. To naročito mislim za ljude koji često putuju, čak i na određenim delovima auto-puta od Beograda ka Nišu, na izlazu iz Beograda i od Čačka ka Beogradu, „Miloš Veliki“, čini mi se, tako sam dobio informaciju od građana, pre skretanja za Ub iz smera Čačka ka Beogradu, da je mreža slabija nego inače. Mislim da je u tom slučaju zadatak i RATEL-a, ali i nas u Skupštini u budućnosti treba da bude da damo podršku da mobilni operatori pojačaju kvalitet svojih usluga.Opet kada govorim o ovoj temi, o zaštiti potrošača, kada kažem da su ova dva druga slučaja koja se često pojavljuju teško dokaziva, tu nastaje još jedan problem za potrošače. Zapravo, ako oni nisu zadovoljni uslugom mobilnog operatora, oni mogu da traže raskid ugovora, ali taj raskid ugovora ide na njihovu štetu ako ne mogu da dokažu, odnosno moraju finansijski da izmire ceo taj ugovor do njegovog isteka, ako žele da raskinu ugovor. Zbog toga je, naravno, važno da insistiramo na unapređenju mreže, na kvalitetu usluga da ne bi uopšte dolazilo do takvih situacija.Takođe iz izveštaja možemo videti i gospodin Kovačević je o tome malo pre govorio da je izvršeno merenje i analiza parametara usluga mobilnih operatora, da se ona radi od 2017. godine. Zaista, podatak koji je iznet

najbolje ocenjeni operator ima 85,06%, drugi 76,79, a treći 69,9 bodova.Podaci prema kojima ja raspolažem, mislim da u tekućoj godini da je ta prosečna ocena sva tri mobilna operatora i „Telekoma“ i „VIP-a“ i „Telenora“ iznosila 81,4 ako se ne varam i to je odličan podatak. Ako posmatramo prosek, s obzirom da se kao uspešan parametar u zemljama EU uzima svaka ocena preko 80 da je dobar rezultat, sada, pretpostavljam kako je prosečna ocena 81,4, nisam imao uvid kako je ocenjen svaki operator, ali kako je ocenjen svaki operator, ali mislim da zadatak treba da bude da svaki operator ponaosob treba da ispuni, da dođe do te lestvice iznad 80 poena, ne neki da ima znatno više, neki niže pa u proseku to da bude zadovoljavajuće, nego mislim da u budućnosti treba da obratimo pažnju svi, naročito RATEL da svaki operator dođe dođe do tog nivoa da ocena bude preko 80 poena. Na taj način ćemo sigurno postići jedan izuzetan kvalitet svih mreža koje posluju u Srbiji.Za pohvalu je što svi ovi podaci mogu da se vide na sajtu RATEL, oni su vidljivi. Građani kada žele da se opredele za nekog operatora mogu jednostavno da odu na sajt RATEL da vide podatke i oni će im ukazati, sugerisati u kom smeru treba da idu.Što idu.Što se tiče međunarodne saradnje koja je takođe pomenuta u izveštaju, navodi se da je u 2019. godini, da su zapravo potpisana dva Memoranduma o razumevanju sa Agencijama iz Rumunije i Turske, ali smatram da u 2019. godini najvažniji sporazum koji se opet tiče međunarodne saradnje jeste onaj koji je potpisan, to je Sporazum o snižavanju cena usluga rominga u zemljama zapadnog Balkana.Pune efekte ovog sporazuma videćemo ove godine, 2021. godine. Prelazno rešenje trajaće do kraja juna, a od 1. jula ostvariće se potpuni efekti i na taj način ćemo se približiti, odnosno usvojićemo onaj princip koji važi u EU, to je princip „roming kao kod kuće“.Šta on podrazumeva? Taj princip podrazumeva da građani Srbije, ukoliko putuju u zemlje zapadnog Balkana, tamo provode vreme, moći će da da koriste usluge svih mobilnih operatora iz Srbije po ceni koje važe isto i za domaće tržište. To je dobro i za građane Srbije koji kao turisti putuju u te zemlje, naravno i za one koji se bave privrednim aktivnostima, ali naravno mi otvaramo naše tržište i za druge ljude smatramo povoljnijim kada dođu u našu zemlju, odnosno građani država iz okruženja će imati povoljnije uslove za korišćenje tih benefita.Ovaj sporazum zajednički sprovode, odnosno projekat zajednički sprovode RATEL i Ministarstvo trgovine i telekomunikacija i turizma moram da istaknem u ovom kontekstu i određene aktivnosti Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Posebno moram da istaknem projekat koji je u toku, to je Projekat „Povezane škole“. On se odnosi na unapređivanje informacionih tehnologija. Zapravo on podrazumeva uspostavljanje, odnosno izgradnju jedne standardizovane i održive bežične lokalne mreže za sve škole i za veće objekte širom Srbije i na taj način će se omogućiti pružanje naprednih elektronskih usluga.Posebno je to važno za sve one koji učestvuju u procesu obrazovanja jer na taj način će moći da koriste bez problema i digitalne dnevnike i učenje na daljinu, ali će moći i da imaju pristup digitalnim obrazovanim sadržajima. I to je zapravo veoma važno zato što na taj način stvaramo jednake mogućnosti za sve građane Srbije da se pod istim uslovima školuju, da im pod istim uslovima budu dostupni obrazovni materijali i na taj način

sada je u okviru ovog projekta završena izgradnja bežičnih računarskih mreža u 46% škola. Na taj način 479.000 učenika ima pristup bežičnom internetu i preko 20.000 učionica je na ovaj način pokriveno. Cilj je da bude ovim projektom obuhvaćeno 1.880 školskih objekata, odnosno oko 760.000 učenika.Da se u ovoj oblasti dobro radilo godinama pokazuje nam iskustvo koje smo imali iz prošle godine kada je zbog pandemije korona virusa zaista sistem odlično funkcionisao. Organizovana je za vrlo kratko vreme onlajn nastava za sve đake. Na taj način đaci su uspešno priveli kraju školsku godinu, usvojili su, smatram određeni kvalitet znanja, možda ne onaj kao što je to to slučaj da su bili u školskim klupama, ali u svakom slučaju uspešno je funkcionisao čitav sistem koji je omogućio da se organizuje nastava na ovaj način.Takođe, kada govorimo o ovoj oblasti, o tome će nešto više govoriti moja koleginica Nataša Mihajlović Bacić, ali ja moram da istaknem samo u naznakama da je bezbednost na internetu jedna tema o kojoj moramo da pričamo češće, kojoj morao ozbiljnije da se bavimo u budućnosti, posebno kada govorimo o osetljivim grupama kao što su deca.Mislim da i roditelji nisu dovoljno shvatili ozbiljno ovu problematiku, da jednostavno ovo nije društvo isto kao ono u kojem smo mi odrastali i potrebno će biti sigurno u budućnosti više nekih edukacija i za roditelje, kako da ih usmerimo da se odnose prema ovom problemu, odnosno kako da zaštite decu da bezbedni budu na internetu.Nadam

oba predloga.Prosto smatramo da Narodna skupština nastavlja sa nečim što je dobra praksa, a to je a u plenumu raspravlja o radu regulatornih tela, o radu nezavisnih direktnih organa i mislimo da je ovaj i ovakav pristup rada parlamenta višestruko važan. Pre svega, sa jedne strane, on doprinosi transparentnosti rada ovih organa pred građanima i bliže se građani mogu upoznati sa nadležnostima svih regulatora, a sa druge strane Narodna skupština Republike Srbije razmatrajući na ovakav način izveštaje o radu, finansijske izveštaje obavlja neposredno i ostvaruje neposredno svoju kontrolnu funkciju.Krajem 2020. godine mi smo u plenumu takođe raspravljali o izveštajima većine regulatornih tela i nezavisnih organa kada je predstavnicima ovih organa omogućeno da se obrate narodnim poslanicima, obraćajući se narodnim poslanicima zapravo se obraćaju i građanima Srbije jer parlament je glas naroda.Govorili smo o radu, govorili smo o rezultatima koji se postižu i čini mi se da je u javnosti, u jednom delu javnosti postojala jedna pogrešna percepcija kako mi kao poslanici želimo da utičemo i vršimo pritisak na rad nezavisnih tela i regulatornih tela. Ne, mi samo vodimo jedan otvoren dijalog, otvorenu debatu o temama koje su važne, naročito o temama koje se tiču, životnim kada su u pitanju građani Srbije i smatramo da to, kao što sam rekao, može biti višestruka korist. Nije nemoguće da nezavisna regulatorna tela nekada imaju i drugačiji stav od stava vladajuće koalicije, od stava stranaka koje čine vladajući koaliciju, ali ja u tome ne vidim apsolutno ništa sporno. Zato smo tu da upravo u plenumu o tome razgovaramo i debatujemo, ali nikako da mi vršimo, nije naš cilj da vršimo pritisak na rad nezavisnih organa i regulatornih tela. Naprotiv, naš cilj je da ojačamo i osnažimo rad nezavisnih organa i regulatornih tela, jer to je naša obaveza kao narodnih poslanika i da zajedno sa svima vama sagledamo poštovanje određenih zakonskih procedura.To što nekada postoje različita mišljenja i različiti stavovi, pa znate šta, sa druge strane se može postaviti pitanje – ako bi uvek svi mislili isto, ne bi mislili dovoljno, a čemu onda i postojanje nezavisnih i regulatornih tela.?Mislim da ovakva vrsta rasprave u plenumu, ne samo na sednicama odbora je višestruko korisna i za građane i za vas, ali i za nas kao narodne poslanike jer i vi i mi imamo različiti nivo, ali opet određeni nivo odgovornosti i obaveza prema građanima Srbije.Kada je u pitanju Predlog finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu na koji Narodna skupština daje saglasnost, kratko ću se osvrnuti, odnosno podržaću predlog nadležnog Odbora. Inače, o radu ovog nezavisnog organa govorili smo iscrpno na jednoj od prethodnih sednica Narodne skupštine Republike Srbije, razmatrajući Izveštaj za 2019.

skraćeno RATEL za 2019. godinu sa Predlogom zaključka Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije koji je kao nadležan Odbor unutar Narodne skupštine Republike Srbije razmatrao ovaj izveštaj.Imali smo izveštaj REM-a kao regulatora u segmentima elektronskih medija. RATEL ima nešto širi spektar javnih ovlašćenja jer pokriva čitavo područje elektronskih komunikacija. RATEL je kao nacionalni regulator prvi put osnovan 2003. godine Zakonom o telekomunikacijama, ali je tokom vremena bilo više izmena kojima je proširena ili precizirana, kako bih rekao, nadležnost RATEL-a. Tako je od 2014. godine RATEL kao regulator dobio i regulaciju poštanskih usluga, a od 2016. godine obavljao poslove Nacionalnog centra za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim u skladu sa Zakonom o informacionoj bezbednosti, odnosno da koordinira pre svega prevenciju i zaštitu od bezbednosnih rizika ovih sistema u Republici Srbiji na nacionalnom nivou, što je od velike važnosti, jer nove komunikacione tehnologije zahtevaju upravo ono o čemu je kolega maločas govorio, zahtevaju visok nivo zaštite od neovlašćenog korišćenja i od eventualnih zloupotreba.Tako da RATEL sada obuhvata tri segmenta regulatornog rada, elektronske komunikacije, oblast poštanskih usluga i kao treću oblast – informacionu bezbednost. Jedan od najvažnijih zadataka svakako jeste upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, a u tom kontekstu i raspodelom radiofrekvencija. U tom smislu RATEL je odgovoran za upravljanje i kontrolu spektra, izdavanja dozvola za korišćenje frekvencija vodeći računa pre svega kako je to jasno precizirano, o racionalnosti, evidenciju korisnika radiofrekvencija, radiodifuziju, radiokomunikacije, tehnički pregled radio stanica itd, sve ono što je definisano zakonom.Dakle, u pitanju je upravljanje veoma značajnim, rekao bih nacionalnim resursima. Da podsetimo, da politiku u oblasti elektronskih komunikacija utvrđuje Vlada, a ta politika je upravo definisana Strategijom razvoja elektronskih komunikacija. Trenutno je u primeni strategija za period od 2010. do 2020. godine, pa pretpostavljam da će uslediti novi strateški dokument za naredni vremenski period.Inače, period.Inače, možemo reći da je važeća strategija operativno pretočena u digitalnu agendu, kako nazivamo strateške pravce razvoja elektronskih komunikacija i informatičkog društva. Sada na kraju perioda primene ove strategije možemo reći da je Srbija zakoračila u svet progresivnijih digitalnih društava, sa sigurnošću možemo izneti ovakvu konstataciju.Kada analiziramo rezultate implementacije strategija, a verujem da će ishode prethodnog desetogodišnjeg perioda analizirati i ostali nadležni organi, mislim da možemo biti zadovoljni. Jedan od rezultata je proces digitalizacije, pre svega prelazak sa analognog na digitalno emitovanje TV programa, zatim postignut je zavidni nivo dostupnosti i pokrivenosti teritorije Srbije sa internetom i mobilnom telefonijom, porastao broj kablovskih operatera i usluga koje oni pružaju, dostignut je solidan nivo implementacija elektronskih komunikacija i usluga javnog sektora e-uprava, ali i u domaću industriju.Razvoj elektronskih komunikacija kao strateški cilj podrazumeva i uvođenje novih multimedijalnih usluga, izgradnju telekomunikacione infrastrukture i postizanje veće konkurentnosti Srbije u sektoru elektronskih komunikacija, uključujući i domaću proizvodnju telekomunikacione opreme, ali krovni cilj je pre svega formiranje nacionalne mreže elektronskih komunikacija.Ovaj sektor funkcioniše u veoma složenom pravnom prostoru, jer je u pitanju multidisciplinarna oblast, tako da se osim krovnog Zakona radio difuziji i Zakona o poštanskim uslugama, na oblast elektronske komunikacije primenjuju i mnogi drugi propisi koji su u prethodnom periodu usklađivani, harmonizovani sa evropskim zakonodavstvom.Polazeći

mreža, unapređenju njihovog kapaciteta i kvaliteta, razvoja tržišta elektronskih komunikacija kao i zaštita interesa korisnika.Kada analiziramo izveštaj RATEL-a za 2019. godinu, vidimo da je veliki deo aktivnosti u okviru obavljanja regulatornih aktivnosti bio posvećen upravo praktičnoj realizaciji ciljeva i sprovođenju zakonskih ovlašćenja kao nacionalnog regulatora.U izveštaju se navodi da je u 2019. godini započela faza testiranja, uvođenja 5G mreže, dakle, peta generacija mreže, da je izdata i privremena dozvola za testiranje 5G mreže operatoru „Telenoru“ i „Telekomu Srbije“. Prema informacijama u junu 2019. godine, u naučno istraživačkom parku na Zvezdari čini mi se, puštena je u rad prva 5G bazna stanica u Srbiji koja je bila namenjena i domaćim i stranim kompanijama. da će Srbija biti jedan od lidera u regionu na polju razvoja digitalne komunikacije, jer 5G mreža predstavlja preduslov za četvrtu industrijsku revoluciju koja podrazumeva globalno povezivanje sveta elektronskim komunikacijama, mobilnom telefonijom pre svega.O dobrim ili lošim stranama globalne telekomunikacione povezanosti sada ne bih govorio, ali sam želeo da iskoristim prisustvo pre svega predstavnika RATEL-a ovde u Narodnoj skupštini i da zamolim da nam razjasni dilemu u vezi sa 5Gmrežom koja je privukla veliku pažnju javnosti radi naših pre svega građana čiji smo mi predstavnici, o čemu sam već i govorio.Molio bih vas da se stručno razjasni da li je i koliko je po zdravlje našeg stanovništva i uopšte živog sveta, jer je postojala takva dilema, opasna 5G mreža i o kojim eventualnim negativnim posledicama može biti reči ukoliko uopšte ima negativnih posledica?Još nekoliko detalja iz izveštaja RATEL-a za 2019. godinu. Dakle, RATEL je između ostalog odgovarao i rešavao po prigovorima potrošača, a bila je vidi se i intenzivna koordinacija sa administracijama drugih zemalja u vezi sa korišćenjem radiofrekvencijskih prostora, RATEL je izdao blizu 12.500 pojedinačnih dozvola za korišćenje radio frekvencija, što govori o velikoj iskorišćenosti radiodifuznog prostora. U toku 2019. godine je potpisan i Sporazum o snižavanju cena usluga rominga u javnim, mobilnim komunikacionim mrežama u regionu zapadnog Balkana, sa ciljem postizanja visokog nivoa zaštite potrošača, konkurencije i transparentnosti na tržištu elektronske komunikacije, što je takođe pozitivno i dobro.Takođe u toku 2019. godine obavljeno je po mom mišljenju veoma važno uporedno merenje i analiza parametara kvaliteta usluga koje mobilni operateri u Republici Srbiji pružaju krajnjim korisnicima. Izveštaj je iscrpan, ne bih se zadržavao na određenim detaljima.Ono što bih na kraju želeo da podvučem, da RATEL ima velika ovlašćenja, a time i veliku odgovornost kao regulatorno telo za ukupno stanje u oblasti elektronskih komunikacija i naravno da treba dati podršku RATEL-u da još

Zahvaljujem.Reč ima gospodin Dragan Kovačević. Hvala.Počeću od izlaganja gospodina Jovanovića koji je počeo sa pokrivenošću i analizom mreže, da bi bilo dobro da tih informacija ima i kakva je pokrivenost. Uputio bih vas na godišnji izveštaj RATEL-a koji se nalazi na našem sajtu gde ima niz detalja iz oblasti tržišta telekomunikacija, odnosno elektronskih usluga. Jedan od njih su i mape pokrivenosti gde se jasno može videti pokrivenost svih operatera u svim delovima zemlje. Mislim da je ona veoma dobra.Što se tiče kvaliteta, spomenuti „benč marking“ odnosno uporedna analiza svih korisnika o kojima je posle i gospodin Milićević govorio, mislim da smo uspeli time što je RATEL pokrenuo takvo merenje, da jako podstaknemo operatere da se pozabave kvalitetom i da ulažu više u kvalitet, jer od trenutka kada smo mi to počeli da merimo oni su mnogo više uložili i rezultat i rezultat je očigledan.Dake, i podaci koje ste vi malopre naveli o prosečnom broju poena govori o tome koliko su se operateri potrudili da pokažu svoju tržišnu snagu i svoj kvalitet. Stigli smo do 81 poen prosečno. Naravno, svi podaci na sajtu pojedinačnih operatera po svim kriterijumima merenja mogu da se nađu. Nadam se da ćemo u sledećem merenju doći do 85 što Evropa smatra odličnim. Na putu smo.Moram gospodinu Milićeviću da se zahvalim na stvarno dobrom i iscrpnom izlaganju i poznavanju materije kojom se mi bavimo, jer puno stvari koje ste vi rekli zapravo znači mi da smo mi dobro radili.Što se tiče ovog vrlo osetljivog pitanja, 5G mreže, koje je verovatno najaktuelnije, RATEL je spreman za sve aktivnosti oko uvođenja 5G koje su u njenoj nadležnosti. Mi smo finansijskim planom za 2020. godinu predvideli naše finansijske aktivnosti za poslove kojima mi treba da se bavimo. Odluku naravno donosi Vlada, odnosno ministarstvo i Vlada, a mi ćemo svoj deo uraditi. Mi smo za to spremni.Ponovo dolazimo na ovu vrlo osetljivu temu – zdravlje i zračenje. Kao što sam malopre rekao, ova mreža senzora koja meri kumulativno zračenje svih elektronskih sredstava komunikacije ne prelazi dozvoljene granice. Što se tiče 5G i svih priča koje su bile, mislim da je to malo medijski dobilo više pažnje, nego što je objektivno, a navešću vam samo jedan ilustrativan primer. Oslobođene frekvencije bivše analogne televizije, dakle šesti kanal sa Avale, 10 sa Čota će biti namenjene za 5G.Dakle, 5G će imati mrežu sa vrlo visokim protocima i imaće na vrlo malim rastojanjima bazne bazne stanice. Dakle, sa jako malim snagama. Ako to uporedite sa jednom snagom koja je išla sa Avale, koja treba da pokrije, ne znam, 50, 100 kilometara to je neuporedivo.Dakle, radiće 5G na frekvencijama na kojima smo svi gledali televiziju i nikom nije padalo na pamet da se žali i biće mnogo manje snage. Tako da ja mislim da je to više dobilo medijsku pažnju nego što stvarno zaslužuje. Hvala. Zahvaljujem.Još neko od ovlašćenih?Nema niko.Onda prelazimo na listu.Prvi ima reč gospodin Samir Tandir.Izvolite. Hvala.Poštovani predsedavajući, koleginice i kolege narodni poslanici, danas govorimo o davanju saglasnosti na finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu, izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge.Što se tiče izveštaja Regulatorne agencije za elektronske komunikacije tu smo razgovarali na odboru skupštinskom i mogu da pohvalim vaš izveštaj i smatram da je on sadržajan, kvalitetan i da je dokaz da se radilo.Postojanje nezavisnih regulatornih tela jeste dokaz da mi težimo uspostavi suštinske demokratije i suštinske vladavine prava i jako su važne ove dve institucije.Ono što želim posebno da istaknem jeste da će poslanički klub stranke Pravde i pomirenja i Ujedinjene seljačke stranke u danu za glasanje glasati za ova dva dokumenta.Ono što smo mogli da vidimo i kroz izveštaje i ono što građani od nas očekuju jeste, pogotovo kada je RATEL u pitanju, ključna reč je zaštita. Znači, zaštita elektronskih komunikacija i čuli smo iz medija da najveći predstavnici države, imamo dokaze da je njihova komunikacija privatna komunikacija narušena. Jasno je da onda zašto običan građanin postavlja pitanje sigurnosti svoje osobne komunikacije.Što se tiče pitanja 5G mreže mislim da je razjašnjeno, ali da vam kažem jednu stvar ono što je vama kao stručnjacima potpuno jasno ne mora da znači da je ni poslanicima, ni građanima jasno. Kada javnost, mediji nametnu neku temu onda koliko god da su neki skeptici ili analitičari pravi ili lažni glasni, vi morate biti glasniji, jer je država i postavila institucije koje trebaju da nam daju adekvatne odgovore na ta pitanja, ne samo u vašoj oblasti, već i u drugim oblastima.Ono što mene mene zanima jeste zaštita, i kada govorimo o drugim uređajima za koja se govore, kao što su mobilni telefoni, itd. da proizvode određeno zračenje, ne samo mislim da to nas to zanima kao odrasle osobe, već prvenstveno zbog brige za našu decu i decu svih građanki i građana koji nas sada gledaju.Takođe, danas imamo jedan jako tužan naslov u medijima jeste da je jedan maloletnik stradao igrajući određenu igricu kroz izazov u toj igrici. Sada mene zanima koje su vaše zakonske mogućnosti, koji je opseg vašeg delovanja, jer smo skoro ovde u Skupštini usvojili zakon o digitalnoj imovini gde se uvodi polako red i u tu oblast i onda da li mi možemo da sada kroz pravne subjekte, ta lica da ona snose odgovornost, jer imamo emisije gde je jasno naznačeno, ne znam, da odgovaraju uzrastu do 15, 16, 18, plus 18 godina itd.Sad mene zanima kada su u pitanju video igrice, kada je u putanju Jutjub sadržaj itd, koje koje su tu mogućnosti da se utiče? Pogotovo imamo nešto što je savremena tekovina da imamo određene jutjubere koji isključivo rade za decu, a po meni sadržaj koji oni plasiraju nije adekvatan tom uzrastu. E, sada mene zanima, ne možemo da kažemo da je to demokratija, da je to sloboda govora i vi radite, ne znam, na socijalnim mrežama šta hoćete, a isključivo vaš sadržaj je, ciljna grupa su vam deca i vi na tome zarađujete.Znači, moramo da vidimo na koji način možemo da sadržaj tog programa koji oni proizvode ako ima dosta vulgarnosti, psovki itd, da se on uskladi sa uzrastom kome se i plasira. Shodno ovom, kao što sam rekao za emisije, gde vi kažete dečiji program 10, 12, 13 godina i vi kao roditelj možete lakše da naprosto utičete u vaspitanju dece.Što se tiče narodnih poslanika koji su govorili oko RTS-a, apsolutno podržavam što je govorio lider naše stranke akademik Muamer Zukorlić, kao i lider Ujedinjene seljačke stranke Milija Miletić, znači jednu trećinu građanki i građana u Republici Srbiji čine manjinske nacionalne zajedniceOvde nije u pitanju samo emisija „Reč na reč“, mi imamo i „Magazin oko“, imamo i „Dnevnik“ koji je najgledanija informativna emisija, i sadržaj tih emisija mora da zaista predstavlja sliku ovog parlamenta, ali mora da predstavlja i sliku svih građanki i građana ukoliko zaista želimo da svi taj medijski servis osećamo kao svoj. Možemo da uđemo i sada u dublju analizu kvaliteta tv programa i videćemo da tamo imamo reprize, ne znam, nekih serija, 30, 40 godina gledamo filmove Lepe Brene i Žikinu dinastiju, a svakodnevno plaćamo tu pretplatu. Sada ja kao narodni poslanik, ali kao građanin, kažem – pa šta vi radite gospodo? Ne može niko da bude iznad ove Skupštine, jer u stvari ova Skupština je predstavništvo građana i ovde svi treba da plažu račune. Hvala.

Republička agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge se ne bavi sadržajem onog što je emitovano kroz sredstva za koje mi obezbeđujemo uslove kako će da rade.Dakle, mi propisujemo i definišemo tržište na kome posluju operateri elektronskih komunikacija i mi kontrolišemo kako oni to rade, ali ne kontrolišemo sadržaj onog što oni dostavljaju svojim korisnicima.Mi kontrolišemo da li je taj Jutjub stigao kvalitetno, da li je to elektromagnetno zračenje u okviru dozvoljenog, da li smo pokrili sve tačke teritorije. A, šta je na kanalu, to mi ne kontrolišemo. To, ja mislim, kontroliše REM,

Hvala vam sektor telekomunikacija jedan od najprofitabilnijih i najperspektivnijih sektora u Srbiji. Ubrzani razvoj elektronskih komunikacija i njihov sve veći udeo u globalnoj i domaćoj privredi predstavlja jedan od malobrojnih trendova koji uspevaju da održe pozitivne rezultate.Elektronske komunikacije integralni su deo svih sektora privrede i jedan od osnovnih faktora, ne samo ekonomskog, već i društvenog razvoja. Zato ulaganje u oblast elektronskih komunikacija direktno utiče na rast BDP, utiče na rast BDP, konkurentnost svih sektora privrede i naravno unapređuje kvalitet života građana.Spisak nadležnosti RATEL-a je dugačak, navešću tri najvažnije uloge i zadatka koji i te kako opravdavaju razlog postojanja Pored obezbeđivanja stabilnog razvoja i zaštite slobode tržišta, tu je i treći zadatak, možda malo teže vidljiv, ali ne i manje važan, a to je zaštita korisničkih, zapravo ljudskih prava na slobodnu komunikaciju. Zapravo ti razlozi zajedno daju puni smisao postojanju agencije kao nezavisnog tela, naročito u današnje vreme kada se globalno suočavamo sa mnogobrojnim izazovima upravo na polju telekomunikacija i elektronskih komunikacija uopšte.Podršku uređenju sektora za elektronske komunikacije pruža naravno resorno ministarstvo, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije.Zašto to posebno navodim? Zato što, kao što i sami znate, to nije bio baš slučaj od samog formiranja agencije 2007. godine i donošenja tadašnjeg zakona i zato što je najbolja i najveća saradnja i najveći broj projekata, dobrih projekata važnih za unapređivanje kvaliteta života građana Srbije, realizovan u periodu od 2012. do 2020. godine, kada je na čelu Ministarstva bio Rasim Ljajić. Dozvolite on je redak političar, ako ne i jedini, koji je najavio i održao obećanje odrekavši se ministarske funkcije, a taj trend uspešne i dobre saradnje nastavljen je i u ovom mandatu Vlade, od kada Tatjana Matić vodi ministarstvo, a sudeći, naravno, prema aktivnostima koje Ministarstvo u ovom trenutku realizuje na polju telekomunikacija.Dozvolite da se osvrnem i na to da Ministarstvo već osam godina intenzivno radi na razvoju digitalnog društva. Digitalnoj pismenosti pristupa se kao jednom od nosećih stubova digitalnog društva, uključivanjem u onlajn okruženje prate programi za razvoj digitalnih veština i digitalne pismenosti i infrastrukturni projekti za izgradnju i razvoj mreže.Juče je sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj potpisan Sporazum o donaciji od 1.700.000 evra bespovratnih sredstava, za izgradnju širokopojasnog širokopojasnog interneta u ruralnim područjima. Projekat je deo šire inicijative i predstavlja prvu od tri faze, pri čemu se druga faza projekta, odnosno povezivanje 900 škola na mrežu i javnih ustanova i do 135.000 domaćinstava planira kao odvojen projekat za ovu i narednu godinu. Cilj Vlade je, zapravo, da do 2025. godine sva domaćinstva u Srbiji imaju fiksni pristup brzom internetu. dakle, ima snažno i konstantno rastuće digitalno društvo.Kapitalni Projekat „Povezane škole“, o kom je govorio moj kolega, takođe je u resoru informaciono-komunikacionih tehnologija i obuhvata izgradnju standardizovane i održive bežične lokalne računarske mreže u svim većim školama u državi. Važno mi je da još jednom podvučem bitnost tog projekta, jer je za nas u Socijaldemokratskoj partiji Srbije posebno važno i posebno se izdvaja jedan od ciljeva tog projekta, budući da naš socijaldemokratski pogled na svet počiva na jednakim mogućnostima za sve, a ide i ruku ruku pod ruku sa strategijom Socijaldemokratske partije Srbije - država obrazovanja, čiji su ključni elementi upravo dostupnost, kvalitet, otvorenost, fleksibilnost i doživotno doživotno obrazovanje.Dakle, Projekat „Povezane škole“ pruža jednake mogućnosti obrazovanja i smanjuje jaz između ruralnih i urbanih sredina. Naravno, tim projektom omogućava se i lakše uključivanje roditelja i staratelja u obrazovni proces dece i postiže viši nivo bezbednosti u školama.Zakon o elektronskim komunikacijama izražava interes razvoja telekomunikacija i potrebe korisnika na svim delovima teritorije Republike Srbije, uvažavajući tako jedan od velikih problema, a to je neravnomerni razvoj. U tom segmentu, naravno, RATEL i nadležno ministarstvo uspešno realizuju postavljene ciljeve.Reći ću nešto i o bezbednosti na internetu. Naime, Ministarstvo za telekomunikacije, trgovinu i turizam pokrenulo je platformu „Pametno i bezbedno“, koja je uspostavljena pre četiri godine zajedno sa Nacionalnim kontakt centrom, upravo za bezbednost dece na internetu. Nikada nije dovoljno da govorimo, naročito o bezbednosti dece i naročito na društvenim mrežama. Navešću nemili događaj od pre dva dana, kada je dečak od devet godina sebi oduzeo život odgovarajući na izazove igrice na jednoj društvenoj mreži.Živimo u eri interneta i u svetu u kom smo, nažalost, svedoci mnogobrojnih izazova i problema na polju informacione bezbednosti i svakim danom sve više postajemo svesni značaja te oblasti i svakim danom postajemo svesni ranjivosti naših uređaja koje koristimo, sistema koje koristimo, softvera i to jeste jedan, kao što malopre rekoh, globalni problem. Dakle, mi se ne suočavamo ni sa čim posebno u odnosu na ono sa čime se suočavaju druge zemlje u svetu. Međutim, kada govorimo o bezbednosti dece na internetu, tu moramo svi biti mnogo efikasniji u iznalaženju načina da bezbednost dece na internetu učinimo još većom i nivo bezbednosti dece na internetu podignemo na još viši nivo.Naime, više od dve trećine dece i mladih, oko 74%, ima profil na nekoj društvenoj mreži ili platformi za igranje video igara. Od toga 41% njih je uzrasta od

Približno trećina ispitanih učenika ima probleme zbog količine vremena koje provodi na internetu ili ulazi u sukobe sa porodicom i prijateljima. Nešto manje od polovine bezuspešno pokušava da provodi manje vremena na internetu i zapostavlja druženje i svoje školske obaveze i zadatke. Loše se oseća kada ne može da bude na internetu, dok gotovo petina zanemaruje osnovne biološke potrebe, potrebe, potrebu za hranom, potrebu za snom itd.Broj dece koja su često doživljavala uznemirujuća iskustva najveći je u uzrasnoj grupi 13 i 14 godina. Rizično ponašanje na internetu odlikuje 13% do 51% učenika, u zavisnosti od vrste ponašanja. Reč je najčešće o deljenju ličnih podataka prijateljstvima na društvenim mrežama i kontaktima, najpre preko interneta, a kasnije i uživo, sa nepoznatim osobama, skrivanju iza lažnog identiteta itd. Roditelji u Srbiji retko koriste tehničke mere zaštite, odnosno roditeljsku kontrolu u cilju osiguranja bezbednosti dece na internetu i o tome izveštava manje od petine ispitanih učenika. Dakle, znatno ređe kod nas roditelji se uključuju i primenjuju tehničke mere zaštite nego roditelji u drugim zemljama. Mislim da bi i RATEL mogao tu još mnogo više da uradi u nekom narednom periodu.Kao što rekoh, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija kroz platformu „Pametno i bezbedno“ funkcioniše kao servis građana, ali i kao Centar za edukaciju i informisanje. Do sada je primio više od 20.200 poziva, prijava i onlajn upita, kao i prezentacije koje su održane nisu beznačajne za 14.500 đaka i pet vebinara za 190 U rad centra, naravno, uključeni su i drugi nadležni organi i ustanove, jer je međuresorna saradnja na polju razvoja digitalne, a samim tim i medijske pismenosti i bezbednosti na internetu, jer je sve to nekako usko povezano, neophodna.Podsetila bih samo da CERT, koji ste i vi u uvodnom izlaganju pomenuli, jeste izuzetno izuzetno važan, uspostavljanje jedinstvenog sistema za prijem obaveštenja o incidentima je značajno unapređen, naročito 2019. godine, kada smo doneli izmene i dopune Zakona o informacionoj bezbednosti i Protokol o saradnji upravo Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i RATEL-a u cilju razmene podataka o o incidentima koji mogu da imaju značaj i značajan uticaj na narušavanje informacione bezbednosti IKT sistema od posebnog je značaja, kao i Protokol o saradnji koji uključuje i osnivanje Centra za zaštitu privatnosti i bezbednosti u digitalnom prostoru.Možda nije, a možda i jeste trenutak da podvučem još jednom da je zahvaljujući aktivnostima Vlade Srbije, posebno resornog ministarstva, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, svakoga dana sve jača svest o bitnosti informacione bezbednosti i njenog razvoja. Na tom poslu zajedno radite radite i vi sa Vladom i Ministarstvom za telekomunikacije, trgovinu i turizam.Ali nekako mislim, jer sam se spremajući se za raspravu osvrnula na nešto što bi možda moglo da bude važno građanima, u smislu dodatnog približavanja informacione bezbednosti kroz tri kriterijuma kroz koja se ona može posmatrati, a u svetlu, ako hoćete, i ovog nemilog događaja od pre dva dana koji sam maločas spomenula.Dakle, tri kriterijuma kroz koja se može posmatrati informaciona bezbednost jeste vrsta akcije, presretanje podataka, ometanje prijema podataka, ilegalno prisluškivanje, uništavanje uništavanje podataka, sabotaža itd, vrsta počinioca, hakeri, sajber kriminalci, sajber ratnici, sajber teroristi i vrsta cilja, da li je napad usmeren ka pojedincima, kompanijama, javnim institucijama, državnim organima itd. reč je o izuzetno ozbiljnoj temi o kojoj moramo češće i još sveobuhvatnije da govorimo, kako bi i rešenja bila bolja u narednom periodu.Socijaldemokratska partija Srbije i poslanička grupa će naravno podržati i izveštaj i finansijski plan. **Radovan Tvrdišić** Zahvaljujem.Reč ima gospodin Dragan Kovačević. **Dragan Ja ću ponoviti još jednom.Dakle, što se tiče Republičke agencije RATEL, mi smo pre svega tehnička agencija koja se bavi, što se tiče sajber bezbednosti, tehničkim aspektom. Naše učešće u CERT-u i rekao sam u izveštaju, mislim 159 prijavljenih incidenata govori o tome da je bilo incidenata napada hakerskih, što iz inostranstva, što iznutra, koje su imale za cilj nešto. Te podatke razmenjujemo sa drugim nadležnim organima, u cilju sprečavanja toga. Mi se ne bavimo sadržajem.Delim s vama ovaj utisak o tragediji koja se desila, ali sadržaj mi ne vidimo. Mi smo dužni da obezbedimo uslove i pravila da operateri na tržištu elektronskih komunikacija mogu dobro da rade i da svoje usluge isporučuju korisnicima, a šta će u njima biti, to mi ne gledamo.

predstavnici nezavisnih regulatornih tela, poštovane kolege narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, složio bih se i sa nekim prethodnim govornicima kada je u pitanju i sam Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti da je jedna birokratska stvar i s obzirom da je i on već bio razmatran i na nadležnom odboru i da je upućen ovde Narodnoj skupštini na izglasavanje ne bih nešto puno vremena trošio da polemišem o njemu.Ono što bih samo istakao je da sama Komisija za svoje postojanje od sad već skoro 30 godina je neku svoju ulogu koju ima zapravo i opravdala, to jeste da poslovanje na tržištu kapitala bude i zakonito i transparentno, da spreči potencijalne monopole koji se mogu javiti na tom tržištu i, naravno, da zaštiti i samog investitora na tom tržištu kapitala.Ono bih takođe posebno istakao i pohvalio jeste nedavna izmena i dopuna Zakona o tržištu kapitala kojim je pojednostavljen sam postupak za sastavljanje prospekta o izdavanju obveznica, čime je značajno smanjena mogućnost same zloupotrebe.Što se tiče samog Izveštaja o radu RATEL-a za 2019. godinu, odnosno Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge, ono bih ja istakao, kao neko ko je završio ekonomiju, meni je prvi neki pokazatelj, a i kolege su već pričale koliko se oblasti koje vi regulišete i kojima se koje su pod vašim nadzorom brzo i razvijaju i koliko su dinamične. Mislim da najbolje o tome govori u prilog i činjenica da su u odnosu na 2018. i 2019. godinu ukupne investicije ukupne investicije u sektoru elektronskih komunikacija porasle za dva puta, odnosno na 84,2 milijarde dinara i da prihodi od elektronskih komunikacija učestvuju 3,8% BDP-a Republike Srbije.Ono na šta bih se ja osvrnuo jeste, koleginica je sada pričala o tome i vi ste već dali svoj odgovor, šta je vaša uloga, šta je vaš zadatak, to sam u potpunosti razumeo, ali moram da istaknem da sam spremajući se za ovaj govor primetio da kada je u pitanju internet u našoj zemlji, oni koji ga dominantno koriste su mlađa populacija, jesu mlađi ljudi i to su uglavnom kada pričamo o nekoj starosnoj dobi od 16 do 24 24 godine, čak po nekim podacima kada se upoređuju po naloga na društvenim mrežama, preko 95% te starosne grupacije koriste internet.Mislim da smo opet nekako dužni svi mi zajedno da i svedoci smo onoga što se, nažalost, dogodilo juče i nije prvi slučaj, nije prvi put da se dešava da za ishod ima fatalnu posledicu, da nekako svi zajedno nađemo načina, i vi kao Regulatorno telo da date svoj doprinos, naravno, i resorno ministarstvo koje već ima jednu akciju koja ima za cilj da zaštiti najmlađe od nekih zloupotreba na internetu. Ali ovde pre svega pričam o tome da svi zajedno uzmemo učešća, pa ako treba i Ministarstvo obrazovanja i škole, da se poradi malo i na edukaciji i samih roditelja i da se njima objasni šta su to društvene mreže, šta su ti Jutjub kanali, ko su ti jutjuberi, šta oni rade, koji je taj sadržaj koji se plasira njihovoj deci nesmetano, da bi i ti ljudi mogli uopšte da budu ukorak sa vremenom, sa tim tehnologijama koje se zaista jako brzo razvijaju.I sam sam svedok dece, odnosno deca mog brata i moje sestre koji su u potpunosti na tim sadržajima, koriste te sadržaje i ja kao neko ko je opet s neke strane mlađi sam se pre pet dana tek informisao o tome, zahvaljujući njima, šta je taj Tik-Tok, koji je ovoga puta doveo doveo do takvih fatalnih posledica koje za ishod imaju smrt jednog deteta.Smatram da ipak svi zajedno moramo da damo svoj doprinos, vi s jednog stručnog aspekta, znanja, kompetencija koje imate, mi iz nekog javnog prostora, iz ove skupštinske sale, da insistiramo na tome da i ti roditelji, ali i ta deca dobiju neophodne informacije koje bi, ja se nadam, u nekom narednom periodu sprečile da se ovakve stvari ponavljaju i događaju.Što se tiče poslaničkog kluba SPS, mi ćemo u danu za glasanje, odnosno danas, podržati sve tačke koje se nalaze na dnevnom redu i glasaćemo za sve njih. Hvala vam puno. **Marija Jevđić** Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Ana Čarapić. Izvolite. Zahvaljujem, potpredsednice.Uvažene kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, kao što smo čuli na početku današnje rasprave od strane predsednika Komisije za hartije od vrednosti i od strane predsednika Upravnog odbora RATEL-a, i u toku rasprave od strane kolega ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa, danas na dnevnom redu imamo Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu i Izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2019. godinu.Imajući u vidu da sam član Komisije za republički budžet za kontrolu trošenja i javnih sredstava, u toku današnje rasprave osvrnuću se na finansijske plan Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu.Ono što je dobro i što treba pohvaliti jeste da Komisija za hartije od vrednosti u finansijskom planu planira prihode za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 127,1 milion dinara što je čak za 7% više u odnosu na 2020. godinu. Razlog planiranih većih prihoda za 2021. godinu u odnosu na 2020. godinu jesu prevashodno novo usvojeni zakoni, koji su inicirani od strane Ministarstva finansija i to je Zakon o alterantivnim investicionim fondovima, Zakonom o zatvorenim investicionim fondovima i Zakon o reviziji.Svi ovi zakoni stupili su na snagu tokom 2020. godine i ne samo da su omogućili da Komisija za hartije od vrednosti planira veće prihode za 2021. godinu u odnosu na 2020. godinu, već je Komisija i tokom 2020. godine upravo zahvaljujući ovim zakonima postigla, odnosno ostvarila veće prihode u odnosu na inicijalni plan.Jako je važno takođe napomenuti da ćemo do trećeg kvartala 2021. godine imati potpuno novi zakon o tržištu kapitala koji će omogućiti da Komisija i tokom 2021. godine ostvari veće prihode u odnosu na planirane u odnosu na finansijski plan o kome danas raspravljamo.Novi zakon o tržištu kapitala u potpunosti će biti usaglašen sa zakonskom regulativom EU i to je zapravo od višestruke koristi za Srbiju.S jedne strane, strani investitori ulagaće svoja sredstva u naše domaće hartije od vrednosti. A sa druge strane, imaćemo veći prihod u budžet po osnovu poreza i na kapitalnu dobit, po osnovu poreza na dobit pravnih lica i po osnovu drugih vrsta poreza. koji se najavljuje, koji će sigurna sam biti usvojen do trećeg kvartala 2021. godine omogućiće zapravo razvoj tržišta kapitala.Srbija se može pohvaliti činjenicom da ima najstariju berzu u Evropi, reč je o beogradskoj berzi i naša beogradska berza osnovana je davne 1894. godine i važila je za najbolje organizovanu privrednu ustanovu.Nažalost, decenijama unazad niko se nije bavio razvojem tržišta kapitala, bili su zapravo, neki pokušaji u periodu od 2003. do 2010. godine, ali naravno bezuspešni, svi znamo da je period do 2012. godine karakterističan za pljačkaške privatizacije i domaći i strani investitori svoja sredstva ulažu u jake i stabilne kompanije do 2012. godine imali smo kompanije koje su poslovale na rubu egzistencije poslovale su sa gubitkom, bile su u stečaju, tako da se nikako nije moglo očekivati da će bilo koji investitor da ulaže svoja sredstva u hartije od vrednosti takvih kompanija, što znači da se tržište kapitala nije ni razvijalo.Danas nakon osam godina, stanje u privredi se drastično promenilo, naravno, na bolje imamo privatan sektor koji je stabilan i rentabilan. O tome svedoči činjenica da smo tokom 2020. godine imali veći priliv u budžet po osnovu poreza na dobit pravnih lica.Država je ekonomskim paketom podrške u vrednosti od šest milijardi evra, u potpunosti zaštitila privatan sektor i to prevashodno, mislim na mere ekonomske podrške u vidu odlaganja plaćanja poreza i doprinosa na zarade, u vidu isplate čak pet minimalaca za zaposlene u mikro malim i srednjim preduzećima, itd. kroz garantne šeme, naravno.Država je, znači, zaštitila privatan sektor i nastavlja dalje tako da ćemo kako je najavio predsednik Republike gospodin Aleksandar Vučić za nedelju ili dve, odnosno do Sretenja imati još jedan ekonomski paket podrške privredi u vrednosti od 2,5 milijarde evra.Dakle, ukupno Srbija je osam i po milijarde evra obezbedila kako bi osnažila privatan sektor da lakše prebrodi krizu.Molim krizu.Molim vas, koja zemlja u regionu i Evropi može da se pohvali tako obimnim i sveobuhvatnim paketom podrške, meni nije poznato da je jedna zemlja u okruženju tako nešto radila kako bi pomogla privredi.Takođe, Srbija je među prvim zemljama u svetu usvojila Zakon o digitalnoj imovini i to je omogućilo da Komisiji za hartije od vrednosti da planiram u nekoj budućnosti veće prihode. Dakle, omogućiće Komisiji za hartije od vrednosti da ostvaruju veće prihode u narednom periodu, među prvima u svetu uredili smo trgovinu bitkoinima i to kako bi išli u korak sa inovacijama.Prošle nedelje, tačnije, 21. januara u Vladi Srbije ministar finansija Siniša Mali i američki ambasador Entoni Godfri potpisali su međudržavni sporazum o podsticanju ulaganja i ovaj međudržavni sporazum je najbolji dokaz koliko američka administracija poštuje sve ono što je Republika Srbija uradila kada su u pitanju ekonomske reforme. Pa da li su oni pre nas, koji su vodili državu, mogli su zapravo, da sanjaju da će u Srbiji biti otvorena Američka razvojna agencija koja pokriva čitav region. I ovo nije sve.Mi smo ostvarili ogromne rezultate kada je u pitanju međunarodno tržište kapitala, Srbija je nakon sedam godina pauze 2019. godine u junu mesecu, izašla na londonsku berzu i ostvarila istorijski ekonomski rezultat. Emitovali smo naše srpske obveznice sa kamatnim stopama od 1,25% do 1,6%, i ovako niska kamatna stopa je rezultat ogromnog interesovanja stranih investitora za našim državnim obveznicama i to zapravo zbog makroekonomske stabilnosti koju Srbija ima.I u 2020. godini ostvarili smo takođe istorijske ekonomske rezultate i ovo govorim iz razloga zato što smo mi skupe kredite prethodne vlasti sa kamatnim stopama od 7% i 8% zamenili jeftinim i ostvarili ogromne uštede u budžet, samo dakle, po osnovu kamatnih stopa, i te uštede se mere u desetinama milionima evra.Srbija je do 2012. godine bila poslednja u Evropi kada je u pitanju privredni rast, sada smo prvi u Evropi, Srbija je nestala kao tranzitna zemlja, a sada imamo najbolje puteve u regionu, koje nastavljamo da gradimo i u 2021. godini.Kada je u pitanju i sistem zdravstvene zaštite 2012. godine bili smo poslednji u Evropi sada smo čak ispred 14 zemalja članica EU.Do 2012. godine strani investitori su zaobilazili Republiku Srbiju, a sada smo apsolutni rekorderi i lideri u regionu i u Evropi po privlačenju stranih investitora i to je odgovorna politika koju vodi SNS i naravno, poslanička grupa Aleksandar Vučić - Za našu decu, podržaće sve predloge zakona na dnevnom redu. Hvala. **Ivica Janković, izvinjavam se. Hteo sam da dam reč Katarini Rakić ali se javio Marko Janković, predsednik Komisije za hartije od vrednosti. Uvaženi predsedniče hvala na dodeljenoj reči. Neću dugo dužiti, samo da se zahvalim na ovako iscrpnoj raspravi, na pravilno identifikovanim aktivnostima koje se trudimo da provodimo u poslednjih nekoliko godina. Kao što ste i sami rekli ova godina će biti vrlo izazovna za sve institucije koje pokušavaju da vode brigu o ekonomskom sistemu Republike Srbije i siguran sam da ćemo svi zajedničkim snagama dati sve od sebe da dalje napredujemo i da se dalje razvijamo, ono što je, ja bih rekao zajednički cilj svih nas jeste da pre svega eliminišemo sve negativne pojave koje mogu da se na tom putu zadese. A da sa druge strane omogućimo domaćim kompanijama i domaćoj privredi je najširi mogući miks izvora finansiranja i načina na koji mogu da podrže svoj dalji rast i razvoj.Pomenuli ste i sami nekoliko zakona koji su usvojeni u prethodnom periodu. Svaki od tih zakona je za cilj imao da omogući jedan novi način finansiranja domaće privrede i svakako dolazak međunarodnih finansijskih institucija predstavlja jedan dobar znak, u kontekstu prepoznavanja jednog opšteg regulatornog okvira koji će omogućiti i njima da sprovedu neke svoje ambicije na ovom prostoru, ali i nama da se dalje ekonomski razvijamo.Ono što mogu da kažem je da ćemo mi u narednom periodu tesno sarađivati i sa Svetskom bankom i sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj kako bi, prosto sve naše aktivnosti koordinirali sa stranim partnerima i kako bi dalji razvoj naše ekonomije bio što intenzivniji.Opet kažem, svaka od institucija, naročito institucija koje čine Komitet za finansijsku stabilnost ima svoj deo zadataka u narednom periodu, ima svoj deo ciljeva koje treba ostvariti. Mi ćemo se potruditi svakako da damo svoj doprinos.Još jednom vam se zahvaljujem na vašoj podršci u prethodnom periodu i iskreno očekujem je i u narednom.Hvala.

kao što znate, postavljanje poslaničkih pitanja Vladi Republike Srbije. Nakon toga od 19 časova je narodni poslanik Katarina Rakić.Izvolite. **Katarina Rakić** Zahvaljujem, gospodine Dačiću.Dame i gospodo narodni poslanici, evo ja bih želela još jednom da iskoristim priliku i da pohvalim još jednom Izveštaj RATEL-a o kome sam govorila opširnije u svom uvodnom izlaganju kao izvestilac nadležnog Odbora koji i predložio Predlog zaključka da se ovaj Izveštaj u danu za glasanje i prihvati.Kao što sam već rekla, želim da pohvalim prihod koji je ostvaren u toku 2019. godine, koji svakako predstavlja veći iznos u odnosu na sve prethodne godine, a pre svega pohvaljujem to iz razloga što se nadam i verujem da će taj novac u većem delu biti utrošen ponovo, odnosno vraćen u neku novu digitalnu infrastrukturu. Verujem da ćemo tako nešto uraditi obzirom da je jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije upravo to da Srbija da Srbija postane lider u regionu u oblasti digitalizacije.Kao što znate, na takav način smanjuje se korupcija, smanjuje se birokratija, pojednostavljuju se mnoge stvari koje su građanima Republike Srbije bitne svakodnevno.Kao što već imamo informaciju, kao što smo pričali u narednih pet godina cilj nam je da čak 30 usluga koje su važne za svakodnevni život građana budu digitalizovane, da budu digitalizovane do mere da će građani moći da im pristupe čak i putem mobilnog telefona.Međutim, telefona.Međutim, ja sam već navela u uvodnom izlaganju da jedva čekam izveštaj RATEL-a za 2020. godinu, jer verujem da će on pokazati još bolji rezultat i u okviru poštanskih usluga i u okviru elektronskih komunikacija iz prostog razloga što je pandemija korona virusa sve nas jednostavno naterala da sedimo kući.Verujem da je veliki broj usluga prešao na daljinsku trgovinu, daljinsku kupovinu i da na takav način, samim tim uzročno posledična veza jeste da su poštanski operatori trebali da imaju više posla. Kažem opet, to ćemo videti izveštajem za 2020. godinu, a ja iskreno verujem u to da će taj prihod, nažalost, opet kažem, izazvan pandemijom korona virusa biti veći.Međutim, ono zbog čega sam se ja danas javila i o čemu smo diskutovali i na Odboru, naravno, na ivici toga da ovo nije stvar RATEL-a, ali se svakako možemo osvrnuti, kao što su se moje kolege koje su prethodno govorile i osvrnule, to jeste bezbednost dece na internetu.Nažalost, pandemija korona virusa učinila je da posebno deci ekran kompjutera, tableta, telefona bude i učionica, igraonica, prozor u svet.Imali svet.Imali smo situaciju ranije, koleginica Vacić Mihailović navodila je primere analize koje su donete, međutim ja moram da vam kažem sve te analiza koje su rađene, koje su, u krajnjoj ruci, zabrinjavajuće su rađene pre pandemije pre pandemije korona virusa.Takođe, moram da se vratim i na to da građanima bude jasno, mi jesmo 2019. godine doneli Zakon o informacionoj bezbednosti i u tom zakonu je predviđen nacionalni CERT koji je deo RATEL-a. Međutim, kao što su gospoda iz RATEL-a već naveli, gospodin Kovačević je pokušao da objasni da je to prosto jedna tehnička podrška. Mi zakonom ovde ne možemo urediti da iza svakog deteta stoji čovek koji će pratiti šta vaše dete radi na internetu. Prva odbrana dece na internetu su upravo roditelji. Mi moramo edukovati roditelje da znaju koji su to problemi sa kojima se deca sreću na internetu.Ja znam da možda sada pominjući nekakva softver ili nešto, možda je to još uvek daleko, ali mi svi odavde moramo da pošaljemo poruku da brinemo o tome. Ajde da ta sredstva, za koja ja verujem da će u 2020. godini biti veća, usmerimo bar na edukaciju roditelja.Oni izazovi koje smo mi imali u našem detinjstvu nisu izazovi sa kojima se danas susreću naša deca. Većina roditelja te izazove ne može ni da prepozna. Statistika iz 2019. 2019. godine rekla je da samo 18% roditelja ume da prepozna koji medijski sadržaj nije prikladan za dete određenog uzrasta i samo 18% roditelja ume da ograniči deci sadržaje.Opet navodim, to su podaci iz 2019. godine, kada smo imali takođe jedan alarmantan podatak koji je govorio da više od 85% dece provodi više od sat vremena dnevno na internetu. 2019, možete zamisliti koji je procenat 2020. godine, kada su naša deca imala i onlajn učionice, i onlajn radionice, onlajn pozorište, kada je sve prešlo na onlajn, možete zamisliti koliko sada iznosi taj procenat, a da ne govorim o tom sat vremena.Imali smo tada, kada smo donosili Zakon o informacionoj bezbednosti primer u kome smo rekli da možda roditelji treba da budu primer deci, pa eto, da i roditelji i svi mi ograničimo pristup ekranu, posebno ekranu mobilnog telefona, da se ograničimo na sat vremena dnevno, da sat vremena dnevno koristimo. Ja se sada pitam da li možemo mi to? Da li možemo biti dobar primer deci, pa ih naterati da i oni budu samo sat vremena dnevno, ne na telefonu, nego na bilo kom uređaju? Ako to ne možemo onda moramo stajati iza njih i gledati šta rade, jer to su mračni tuneli koji mogu uvući vašu decu, a da ni sami niste svesni da izlaz iz tog tunela nimalo nije jednostavan.Imali smo, nažalost, primer o kojem su govorile moje kolege koji se desio nedavno, ali nemojte da nas ovakvi primeri nateraju da mi počnemo da mislimo i da radimo o tome. Evo, nemamo sredstva u budžetu za to, ali ništa ne košta da pričamo, da ponavljamo, da deca na internetu nisu bezbedna, da zakon ne može da vam pošalje osobu da stoji iza deteta, ali svakako želim da svi odavde pošaljemo jednu glasnu poruku da moramo voditi računa šta nama deca rade na internetu, da ako ne znamo nije sramota, učimo i dalje i pratimo nove tehnologije, jer ćemo samo ispratiti i sačuvati našu decu ukoliko pratimo sve njihove digitalne korake. Hvala.

pred nama su setovi odluka o kojima ću se potruditi da budem kratak i precizan.Prvo ću komentarisati Predlog odluke o davanju saglasnosti Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti. Kao što smo mogli da čujemo u obrazloženju, zapravo, sam Finansijski plan podrazumeva sve kapacitete i mogućnosti da Komisija nastavi uspešno da radi svoj posao kada je u pitanju regulisanje finansijskog tržišta i Hartije od vrednosti, ali takođe, da se prilagodi radu koji ih očekuje po Zakonu o digitalnoj imovini koji smo prošle godine usvojili.Ono što želim da napomenem i da podsetim je da smo mi prva zemlja u Jugoistočne Evropi, među prvim zemljama u EU koja je uopšte usvojila ovaj Zakon i koja kada je u pitanju digitalna imovina i kriptovaluta odlučila da to regulativima dovede u red.Ono red.Ono što je bitno da se istakne da je ovo odlična prilika za dalji razvoj naše ekonomije, posebno startap kompanija, malih i srednjih preduzeća, ali i velikih kompanija koji jedan novi vid inovativni način finansiranja dolaska do sredstava za realizaciju njihovih projekata, za realizaciju njihovog daljeg razvoja, a sve sa intencijom da sutradan oni postanu regularni učesnici klasičnog finansijskog tržišta kapitala koji može doneti još dodatne koristi kada je u pitanju razvoj njihovih preduzeća.Ovo je inače jasan dokaz da smo mi zaista zemlja inovacija, da smo zaista zemlja mladih talenata, koje negujemo, koje se trudimo da zadržimo u zemlji, koje se trudimo i da vratimo u zemlju, da ovde žive i da rade i da država Srbija daje maksimalni podsticaj tim ljudima da se dalje razvijaju u segmentu preduzetništva, posebno industrije, 4.0. koja je razvojna šansa naše zemlje.Svega zemlje.Svega ovoga ne bi bilo da predsednik Aleksandar Vučić, tada premijer, i kasnije premijerka Ana Brnabić u svom programu rada Vlade, nisu stavili digitalizaciju kao jedan važan segment za razvoj naše države, tako da, zahvaljujući radu Vlade, zahvaljujući radu Kancelarije za IT, danas smo uspeli da učinimo i rad naših javnih uprava izuzetno efikasnim i efektivnim, smo stavili u pravom smislu te reči državne organe u službi građana Srbije i ona fraza FTJP ili „fali ti jedan papir“ je ad akta, odnosno više ne postoji.Takođe, postoji.Takođe, zahvaljujući digitalizaciji koja je sprovedena i u sektoru zdravstva, danas kada se ceo svet susreće sa velikim izazovom kada je u pitanju korona kriza, vidimo koliko su i rezultati u ovom segmentu veoma važni, kada je u pitanju i realizacija ove borbe koju uspešno vodimo.Inače, imali smo prilike prethodnih dana da čujemo od mojih uvaženih kolega i koleginica narodnih poslanika o statističkim pokazateljima koje ne govorimo mi, već govore strani mediji, strani stručnjaci, strane organizacije, kada je u pitanju realizacija kolektivne imunizacije, odnosno vakcinacije kao jednog od važnih segmenata u ovoj borbi protiv korone i dolaska do konačne pobede, tako da znamo i videli smo da se Srbija nalazi u top tri zemlje kada je u pitanju Evropa. Sedma je u svetu i dalje će napredovati kada je uspešnost realizacije ove važne aktivnosti, a sve zahvaljujući uspešnom radu e-uprave, zahvaljujući tom što građani putem kol-centra i putem njihovog sajta mogu da se prijave za vakcinaciju i naravno, da dobiju povratnu informaciju o terminu kada je njihov redosled za vakcinaciju i uz minimalno čekanje da proces vakcinacije obave.Ovo je, takođe, jedan od primera efikasne i efektivne komunikacije koju država ima sa građanima, a potvrda svemu tome jesu i reči hvale koje građani upućuju iz zadovoljstva kada je u pitanju efikasnost i uspešnost realizacije ove aktivnosti, pa čak i od onih ljudi koji pišu i govore protiv predsednika Aleksandra Vučića, protiv politike SNS, pa i nekih koji govore protiv države. To vam je u stvari dokaz da ova vlast gleda na sve građane jednako, da su svi građani za njih jednaki i da u stvari je interes naše nacije iznad svega, iznad i politike.Takođe, politike.Takođe, bukvalno mogu da kažem da je ovo dokaz da država Srbija jeste majka svim građanima, a ne maćeha, kao što je bilo u vreme ovih žutih, koji su vladali do 2012. godine.Ono što je bitno samo da naglasim, zbog javnosti i građana, informacija koju smo mogli malopre da čujemo i od predsednika Aleksandra Vučića, da će već sutra u Srbiju doći nove količine „Sputnik Ve“ vakcine, 20 hiljada plus 20 hiljada doza i da je premijerka najavila da se u ponedeljak očekuje dolazak još 9.800 doza „Fajzerove“ vakcine.Znači, mi smo jedna od retkih zemalja koje imamo mogućnosti i koja je uspela da se izbori da ima dovoljne količine vakcine da može da krene u ovaj proces kako treba, da taj proces ne zaustavlja i vidite da se i dalje i predsednik i premijer i celokupan tim bori da dođu do potrebnih količina kako bi se ovaj proces na kraju uspešno okončao. To je zapravo pravi primer državotvorne politike, pravi primer lidera koji se bori za svoje građane.Inače, juče smo imali prilike u emisiji „Reč na reč“ na RTS-u da upravo vidimo tu razliku između državotvorne politike koju vodi SNS na čelu sa Aleksandrom Vučićem i politikanstva dela opozicije koja je predvođena tajkunom Draganom Đilasom. Oni su tu obećavali ranije i kule i gradove i besplatne udžbenike, zapravo sve ono što ušima birača može da godi, a u nadi da će se ponovo na njihove fore i fazone ti isti građani upecati.Inače, da su oni iskreni u svemu tome što pričaju i što obećavaju građanima u onom periodu kada su došli na vlast ne bi uveli tržišnu ekonomiju i zapravo, zadržali socijalizam, zadržali bi centralno-plansku privredu i državni monopol, upravo ono što oni obećavaju, je ta karakteristika.Kad govore o školarcima, ako su već toliko brižni i vode računa o njima, zašto u njihovo vreme nisu sproveli digitalizaciju u školama, nego je to urađeno sada od 2012. godine i znamo da će se taj proces do kraja završiti? Zašto nisu uveli akademsku mrežu u svim školama?

Zašto su tu priču oko podele besplatnih udžbenika koristili smo u promotivne svrhe, kada je to trebalo iskoristiti za kampanju, a kasnije se ispostavilo da su te udžbenike isti đaci morali, nažalost, i da vrate.Znači, u pitanju je zapravo bilo samo klasično obmanjivanje građana, jer, recimo, po kojoj logici najveći tajkun u Srbiji za koga znamo može da obećava jednakost svih građana, da će svi biti isti, može da obećava socijalizam, a znamo da u vreme dok je on obavljao značajne javne funkcije, da se nakupio novca i da je te iste građane opljačkao sa 619 miliona evra? Da li je možda odlučio da taj novac vrati građanima? Ne bih baš nešto rekao. Možda jedini način na koji pokušava tako što piše evroparlamentarcima i tako što tuži Srbiju zato što se bori za svoje građane, zato što se bori za njihovo zdravlje i da uspešno sprovede postupak kolektivne imunizacije.Da je po njihovom, oni bi se svakako zadovoljili da Srbija, kada je u pitanju nabavljanje vakcina, da stane poslednja u red i da sačeka sve druge zemlji da do njih dođe, jer njima nije bitan narod, već su bitni njihovi lični interesi.Na kraju, oni nemaju argumente, nemaju politiku, nemaju viziju kako da građanima Republike Srbije pomognu. Jedino što imaju su šarene laže, fiktivna obećanja i to obećanja bez pokrića. Sve te poteze zapravo demonstriraju svojim medijima na društvenim mrežama, ali im to neće proći, jer, prosto, građani su rekli ne politikanstvu, građani su rekli više ne šarenim lažama i kalimero politici. Oni zapravo poverenje samo daju onima koji rade u njihovom interesu i čiji se rezultati mogu videti, osetiti kako u životu građana, tako i u novčanicima tih istih građana.Kao što vidite, mi se ovde ne bavimo politikanstvom. Radimo u interesu građana i zbog toga danas raspravljamo o bitnom koraku i uspešan dalji proces sprovođenja inovacije, digitalizacije i svakako da izglasavanje ovog Finansijskog plana, kada je u pitanju i Komisija za hartije od vrednosti i kada je u pitanju rad RATEL-a nešto što će tome u narednom procesu i te kako doprineti, kada je u pitanju Poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu, glasati i podržati ove predloge, kao i svaki drugi predlog koji je u interesu daljeg poboljšanja životnog standarda građana. Hvala vam.

danas je pred nama usvajanje Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu i moram da prokomentarišem značaj ovog sektora.Do skoro se malo znalo o berzi, o hartijama od vrednosti, uopšte o obveznicama, a sada, eto, pričali smo skoro i o bitkoinima.Zaista mi je žao što ova organizacija, znači Komisija,

odrađeno.Nadležnosti su se povećali Komisije hartije od vrednosti, što je dobro i što je donelo uvećanje prihoda, a takođe u Finansijskom izveštaju videli smo da oni planiraju, iako je ova godina vrlo izazovna, 6,9% povećanje prihoda u 2021. godini.Strani investitori i fondovi mogu sada na brz i efikasan način da ulažu u domaće hartije od vrednosti i u srpsko tržište kapitala i na taj način da se unapređuje.Komisija je do sada sarađivala sa Upravom za sprečavanje pranja novca, zatim sarađivali su sa Tužilaštvom i sarađivali su sa MUP-om, to jest sa Odeljenjem koje se bori protiv organizovanog kriminala.Oporavak kapitala je vidljiv i ovo je u stvari zamajac za stvaranje regionalnog tržišta i na našem tržištu ima dosta sada kvalitetnih akcija, o čemu su kolege već govorile. To su akcije koje se nalaze u kontinuiranom trgovanju i takođe moram da pomenem koliko je naša Vlada brzo reagovala pa je, na primer korporativne obveznice, omogućila da se mnogo olakšaju procedure u cilju boljeg investiranja. Povećanjem dostupnosti i atraktivnosti domaćih hartija od vrednosti stranim investitorima smanjujemo troškove finansiranja i obezbeđujemo bolju diversifikaciju investitora koji ulažu u domaće hartije od vrednosti.Prošle godine emitovana je emisija državnih obveznica deminovanih u evrima na rok od 20 godina, što je jedinstven slučaj. Do sada je bilo maksimalno na 15 i većinom na manji broj godina. Šta to govori? To nam govori o poverenju koje je vraćeno u Srbiju i opet ono nije došlo samo od sebe. Ono je došlo velikim radom i upornošću prvenstveno našeg predsednika, ali i cele Vlade Republike Srbije.Srpske obveznice uvrštene su na listu za potencijalno uključivanje u Morganov indeks državnih obveznica zemalja u razvoju. Kuća nije dobra, ako nema temelj, a mi smo počeli zaista od početka, i to na ruševinama koje nam je ostavila prethodna vlast.Možda je ovo nekome o čemu govorim suvoparno, ali nažalost ovo je život i ovo su investicije i ovo je napredak. Možda ljudi ovo ne razumeju, ali vide nove autoputeve, nove zgrade, nove škole, nove bolnice. I ne samo to, nego u narednom periodu, faktički mnoge su stvari u pripremi. Mi ne lutamo, mi znamo tačno u kom pravcu ide podrška privredi i podrška građanima, tako da direktna podrška privatnom sektoru puta 50% minimalne zarade, i to isplata koja će početi od 1. aprila. Zatim, sektorska podrška sektoru prevoznika putnika u drumskom saobraćaju - šest meseci po 600 evra po autobusu, zatim mere za očuvanje likvidnosti privatnog sektora - 500 miliona evra za proširivanje garantne šeme za firme i preduzeća i mere za povećanje potrošnje svim građanima - isplata 30 evra u maju, novembru i penzionerima još 50 50 evra. Znači, sve su to stvari koje mogu da se vide i koje su opipljive.Moram na kraju da pomenem sinoćni predivan događaj otkrivanje spomenika Stefanu Nemanji i celog Savskog trga sa mesta koje će postati zaista neizostavna tačka u turističkoj mapi Beograda. Deo grada kojeg smo se ranije stideli, spomenik koji je kasnio osam vekova, Stefan Nemanja koji je podario jaku Srbiju.

bih rečima koje je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić rekao na jučerašnjoj manifestaciji i koja mi je ostavila dubok utisak – spomenik je veliki jer je naša istorija velika, težak jer je naša sudbina teška, često bila teška i lep kao što je lepo i naše postojanje. Sa ovim rečima bih završila, tako da sve vas puno pozdravljam i zahvaljujem na pažnji.

Hvala, uvaženi predsedniče.Danas je pred nama, između ostalog, i Izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

važna je uloga tela koje vi predvodite. Dosta ste vi danas objašnjavali o ulozi kuće na čijem ste čelu, i to je dobro, jer često građani nisu upoznati sa svim detaljima, ali nisu ni u obavezi da znaju sve. Mi jesmo tu danas, zajedno sa vama, da kroz ovaj Izveštaj i ovaj razgovor objasnimo to građanima Republike Srbije.Ceo posao, odnosno svi poslovi i zadaci koje vi radite podeljeni su u nekih 20-ak segmenata, ako sam dobro video na vašoj zvaničnoj prezentaciji. Ne postoji ni jedan posao koji je manje važan, ali ponekad neki društveno-politički i istorijski trenutak jedan od tih poslova može da naglasi u odnosu na druge. Zašto vam ovo govorim?Moliću vas pre svega da u nekom narednom periodu, u narednim mesecima, u narednoj godini, pogotovo, obratite malo više pažnju i posvetite se onom prvom zadatku koji ste naveli, verovatno kao i osnovni, a to je uređenje tj. vođenje računa o uslugama poštanskog saobraćaja, uspostavljanje određenih standarda kvaliteta, ali i kontrola primene istih tih standarda.Vi ste čovek koji je više godina bio na čelu Javnog preduzeća Pošte. Bili ste i šef ili direktor Radne jedinice u Sremskoj Mitrovici. Da, proučio sam pažljivo koji su poslovi kojima ste se bavili. U tom periodu je Pošta Srbije ostvarila ozbiljan

To govori da ste čovek iz struke i da ćete shvatiti ono što vam govorim.Naime, javnosti je poznato da su poslednjih dana u najmanju ruku nekim čudnim odlukama i neuobičajenim poništeni izbori

Mnogi od njih su došli pod pritiskom nekih javnih dešavanja, neki su došli u potrazi za boljim životom, ali oni su danas građani Republike Srbije.Međutim, jedan momenat je veoma zanimljiv. Pravo glasa u Srebrenici i Republici Srpskoj ti ljudi ostvaruju i ostvarivaće i u budućnosti. Zanimljivo je to da se glasanje u Srebrenici i Republici Srpskoj i ostatku Bosne i Hercegovine svakako obavlja i poštom,

u većem obimu i time je direktno uslovljeno sa kvalitetom poštanske usluge koju obavljaju operateri, a vi ste telo koje tu oblast reguliše. Ja znam da vi direktno ne sprovodite, ali i te kako možete da utičete na tu oblast.Zašto građani sve više koriste to pravo i zašto je to sve više značajno? U poslednjim godinama predsednik države i Vlada sve više ulazu i u Srebrenicu i u Republiku Srpsku i u regionu opšte. Samim tim, i interesovanje građana je veće i oni i sami žele da daju jedan doprinos kada vide kakvi su to postupci koje čini predsednik države i Vlada. To je refleksija jednog duhovnog, odnosno nacionalnog jedinstva koje je svakako politika i Vlade i predsednika, a uz poštovanje svih onih međunarodnih normi, odnosno sporazuma, Ustava, zakonskih okvira u kojima danas živi naša zajednica u susednim društvima.Naime, samim tim pretpostavljam da ste shvatili važnost ovog posla koji će biti sve više zastupljen u narednim godinama. Izbori u Srebrenici će biti ponovljeni, pazite, slučajno ili ne, uglavnom u sredinama u kojima živi srpsko glasačko telo.S

koja dolazi iz Srebrenice i dolaziće, bila kvalitetno i uredno dostavljena svim građanima Republike Srbije koji na to imaju pravo,

je minimum koji vi kao jedno regulatorno telo dugujete građanima Republike Srbije uzevši u obzir koliki trud i koliki posao ulaže današnji predsednik države i Vlada u poboljšanju standarda života građana koji danas žive u Srebrenici i u Republici Srpskoj.Ja mislim da je minimum toga da se vi i mi koji radimo sa vama pridružimo u tom poslu i omogućite kvalitetnu dostavu tog glasačkog materijala, jer on presudno, videli smo već, utiče na život naših sugrađana, odnosno naših sunarodnika u Republici Srpskoj, a pogotovo u Srebrenici.Ja se nadam da ćete imati u vidu ovo, a građani Republike Srbije će svakako imati u vidu koliki trud i rad ulaže i predsednik i Vlada za bolji standard svih onih koji danas žive u regionu. Hvala vam.

na rad i funkcionisanje RATEL-a i Komisije za hartije od vrednosti, gledam kao na rad institucija koje treba da upotpune ono što radi Vlada Republike Srbije, naša većina ovde u parlamentu,

i u domenu telekomunikacija, u domenu podsticanja onoga što je, postaje polako jedan od ključnih sektora razvoja naše zemlje, a to jesu pored telekomunikacija i nove tehnologije, inovacione tehnologije i sve što spada u korpus tih tih oblasti koje su, gde smo definitivno pokazali da možemo da budemo konkurentni ne samo u odnosu na region, nego u odnosu na ceo svet.Ono što je suštinski važno za naše građane da napomenem, da smo mi u tom domenu telekomunikacija, novih tehnologija, informacionih tehnologija stvorili jako dobru bazu i jako dobru osnovu stručnjaka kompanija, mogućnosti da privučemo kako domaće, tako i strane investicije i da pojačamo naš BDP, dakle i mogućnosti da zaposlimo što više ljudi, da zadržimo mlade ljude koji su najkvalifikovaniji, najobrazovaniji najobrazovaniji u tom domenu i da na taj način iz tog segmenta jačamo našu privredu i našu ekonomiju.Ono što mogu da kažem kao narodni poslanik je da da ohrabrujem ljude iz RATEL-a da se malo više bave kontrolom svih onih koji žele da uđu na tržište telekomunikacija u našoj zemlji.Ono što jeste suštinski naša politika, tj. naše stranke, to jeste slobodno tržište, to jeste liberalna tržišna ekonomija, to jeste utakmica ljudskih sposobnosti, znanja, mogućnosti da i znanja da se kapital oplodi, ali je jako važno da u našu zemlju više nikada ne ulazi špekulativni kapital, da više nikada ne ulaze posebno kada su pitanju strani i direktni investitori oni koji žele da i shvataju i shvatali su Srbiju do 2012. godine kao zemlju gde će uložiti malo novca, gde će imati jeftinu radnu snagu i da će špekulantskim aktivnostima obezbediti ogromne profite i sutra pobeći i otići iz ove zemlje.Sa takvom politikom je završeno, sa takvom politikom je gotovo. Predsednik Aleksandar Vučić je 2014. godine jasno definisao ekonomsku viziju ove zemlje. S toga je jako važno da uz politiku Vlade Republike Srbije, uz sve ono što radimo na polju unapređenja i podizanja nivoa BDP na nivou na nivou tržišta radne snage, naše institucije, posebno one koje su zadužene za kontrolu određenih tržišta i za kontrolu određenih igrača na određenom tržištu, da oni rade dobro, da oni rade funkcionalno i da obavljaju proces kontrole na najbolji mogući način, da nam se ne desi kao što se dešavalo u tom sektoru, posebno vašem sektoru telekomunikacija, da dolaze kompanije koje faktički besplatno koriste infrastrukturu i resurse ove zemlje.Ja ne želim to da krijem, želim to javno da kažem, kompanija SBB je godinama koristila, razvlačila optiku, kablove i koristila infrastrukturu i ove države i naših državnih kompanija, ali na kraju krajeva i građana Republike Srbije. Godinama je to trajalo i godinama su to koristili, radili potpuno nelegalno, potpuno nezakonito i potpuno besplatno.U ovoj zemlji mi želimo kao stranka, na čelu sa našim liderom, gospodinom Aleksandrom Vučićem, da napravimo zemlju u kojoj će se znati pravila, u kojoj će se jasno poštovati zakoni, gde ćemo imati jasnu vladavinu zakona i gde će zakon biti jednak za sve, bez obzira koliko je on uticajan i koliko novca ima i koliko je spreman da uloži na ovom tržištu.Zato je jako važno da imamo isti odnos prema svima, i prema onoj maloj firmi koja se bavi IT ili telekomunikacionim uslugama i prema najvećim igračima koji misle, u stvari mislili su dok Vučić nije došao na vlast da mogu da dođu u Srbiju i da mogu da rade kako oni hoće i da rade šta hoće.Sa takvim stvarima je naravno naravno gotovo. Naravno, mi ohrabrujemo i RATEL i sve druge institucije i agencije da rade maksimalno posvećeno svoj posao, sa posebnim fokusom na kontrolu izvršavanja i na kontrolu realizacije poslova od strane onih koji učestvuju na tom tržištu.Što se tiče Komisije za HOV, ona ona ima jako značajnu ulogu kada je u pitanju ekonomski život naše zemlje. Smatram da kada se završi ova kriza izazvana virusom KOVID – 19 da će naša zemlja vrlo brzo dinamično, zahvaljujući onome što smo uradili u prethodnih nekoliko meseci, čuvajući našu ekonomiju, čuvajući supstancu i čuvajući sve one koji su investirali u našu zemlju,

monetarnog tržišta i pored privlačenja investitora i investicija u proizvodnju i u informacione tehnologije, da ćemo moći da razvijamo i tržište hartija od vrednosti i da ćemo postati jedna zemlja, u to sam definitivno siguran, već smo ekonomski lider ovog regiona. Već privlačimo najviše investicija u celom ovom regionu i prvi smo u Evropi po po tome koliko naš BDP raste. Dakle, najbolje smo se i najkvalitetnije izborili sa ovom krizom.Ono što je suštinski važno, da pošaljemo poruku investitorima, da pošaljemo poruku domaćim kompanijama da nisu samo banke izvor i mogućnost da se pozajmi kapital da se uradi ono što se zove proširenje reprodukcije rada i proizvodnih procesa u njihovim kompanijama, nego da je to moguće i na tržištu kapitala, odnosno na berzi, na tržištu hartija od vrednosti, da podstaknemo strane kompanije kojih danas u Srbiji ima mnogo.Podsetiću, jako je važno zbog naših građana da znaju, juče sam govorio o tome koliko je za našu stranku, za Aleksandra Vučića, za nas ovde u parlamentu važan taj semafor,

Kineske kompanije zapošljavaju mnogo ljudi ovde.Ono što je jako bitno da kažemo, u Srbiji više faktički nema spekulativnog kapitala. SNS se obračunala sa spekulativnim kapitalom. Nema više pljačkaških privatizacija. Nema više korišćenja i zloupotrebljavanja esencije ovog ekonomskog sistema i ekonomije i posebno budžetskih sredstava i sredstava građana ove zemlje.Danas ova stranka i ova Vlada Republike Srbije i mi ovde u parlamentu na čelu sa SNS vodimo računa o svakom dinaru koji građani Republike Srbije i privreda, koju smo mi počeli konačno 2014. godine da cenimo i da stavljamo u prvi plan, i da kažemo našem narodu i našim građanima ovo su ljudi koji plaćaju porez, to su patriote, od tog poreza je ova država domaćinski, pametno, vizionarski napravila 250 kilometara od tog novca ova država u sred pandemije održava isti nivo kapitalnih investicija, bavi se ravnomernim regionalnim razvojem, bavi se izgradnjom gasovoda, vodimo računa o tome šta će biti sa našom zemljom za 10, 20, 50, 100 godina da budemo energetski stabilni, da budemo energetski nezavisni, gradimo infrastrukturu, gradimo kapitalne projekte i to je ono što odvaja Aleksandra Vučića i ovu stranku od svega onoga i onih koji su radili do 2012. godine, koristeći tu telekomunikacionu infrastrukturu, o kojoj sam malopre govorio,

imali ih na kratkom povocu, plaćali ih, zato što smo imali jednu nezrelu vlast, jednu nepatriotsku vlast koji svoj džep, koji su svoje porodice imale i stavljale ispred Republike Srbije i svoje države.Sad, koliko možete, da vidite došli su neki drugi ljudi, došao je Aleksandar Vučić, došla je SNS koja gradi infrastrukturu, gradi infrastrukturu, gradi puteve, podstiče sve privredne grane, podstiče turizam.Sinoć smo imali priliku svi da vidimo otvaranje jednog velelepnog spomenika Stefanu Nemanji i želimo i na taj način da se podsetimo ko smo, šta smo, kakvi su nam koreni, želimo da kažemo celom svetu da se toga ne stidimo, da smo mi jedan stari, ozbiljan narod koji je spreman i da se modernizuje, ali koji je spreman da na jedan kvalitetan način upravlja svojom državom u korist svojih građana.Zato, naravno, svaka aktivnost koja podrazumeva uvođenje reda, kontrolu, koja podrazumeva da ova zemlja ekonomski napreduje, biće podržana od SNS i naravno da ćemo se mi ovde u Narodnoj skupštini, ali i Vlada Republike Srbije truditi da zajednički radimo kako bi ispunili naše ciljeve da ovde dovodimo najbolje moguće investitore. Ti investitori jesu u oblasti telekomunikacija, ti investitori jesu u oblasti proizvodnje. Dakle, svuda smo uspeli da dovedemo one najbolje - najbolje iz Amerike, najbolje iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.Svi ste mogli da vidite sinoć kada je dron snimao Savski trg, svi ste mogli da vidite Beograd na vodi, svi su mogli da vide, svi građani Srbije su mogli da vide kako se san pretvara u javu.Mi ćemo to nastaviti da radimo, mi ćemo nastaviti da se domaćinski ponašamo prema našem budžetu, da dovodimo najbolje kompanije, da zapošljavamo naše ljude, da razvijamo ekonomiju i naravno podržaćemo svaku instituciju i svaku agenciju kao što su vaše na putu štednje, na putu reformi i naravno unapređenja ekonomskog života, ekonomskog ambijenta u našoj zemlji. Hvala. Zahvaljujem kolega Marinkoviću.Za reč se javio Marko Janković, predsednik Komisije za hartije od vrednosti.Izvolite. **Marko Janković** Zahvaljujem gospodine Marinkoviću na vašem izlaganju.Samo bih želeo da se dotaknem jedne teme koju ste pomenuli. To je pre svega jedna buduća težnja, jedan budući intenzivni rad koji moramo imati, koji mora biti zajednički na daljem privlačenju pre svega ovih portfoli investicija.Dakle, defakto lider u regionu kada su realne investicije, odnosno strane direktne investicije u pitanju. Ono što treba učiniti u narednom periodu i gde sam prilično siguran da imamo podršku svih relevantnih institucija i gde ćemo svakako sarađivati, gde ćemo pronaći adekvatna rešenja kako da vratimo jedno poverenje pre svega institucionalnih investitora u tržište kapitala, odnosno u sve mogućnosti koje tržište kapitala pruža u ovom trenutku, jer čini mi se da smo dostigli jedan nivo razvoja regulative koji sada u najvećem delu apsolutno odgovara jednom evropskom nivou i sada je na svima nama da vratimo jedno poverenje pre svega kvalitetnih investitora koji su pre svega zainteresovani u te portfolio investicije da s jedne strane domaću privredu i domaće privrednike podstaknemo da koriste mogućnost koje im regulativa daje, a sa druge strane da stranim investitorima negde vratimo poverenje koje je možda bilo poljuljano u nekim prethodnim periodima, jer svi smo svesni onoga što se dešavalo kada je svetska ekonomska kriza tamo negde 2008. godine stupila na scenu i svega što se tada dešavalo. Naša industrija, investicioni fondova, recimo, je tada doživela pravi krah u kontekstu onoga što je bilo očekivano u tom trenutku. Praktično u svom povoju je ta industrija bila zbrisana sa tržišta.Ono što mi sada pokušavamo, i pričali smo već o konkretnim zakonskim rešenjima, jeste da im pomognemo i damo sve one alate i mehanizme koji su njima potrebni da nastave dalji razvoj, da nastave komunikaciju i sa nekim novim investitorima koji će se pojaviti na domaćem tržištu, ali opet kažem i da neke interne potencijale tu pričamo i o osiguravajućim kućama, koje treba da iskoriste svoje interne potencijale, koje imaju da dalje podrže razvoj domaće privrede recimo. To su i neki drugi domaći potencijali koji se mogu aktivirati u narednom periodu.Dakle, prosto jednim sinergijskim delovanjem svih tih elemenata sistema treba da dovedemo do toga da domaće kompanije prosto imaju jedan najširi mogući miks izvora finansiranja i da odaberu one koji njima najviše odgovara. Svi smo svesni da je cela Evropa prilično jedan bankocentrični sistem kada je finansiranje privrede u pitanju i Evropa ima određene izazove kada je tržište kapitala i modeli finansiranja putem tržišta kapitala u pitanju. Zato mi pokušavamo da nekim, hajde da kažemo, skokovitim razvojem dođemo do nekih kreativnih rešenja koja će možda neke od tih dilema i problema rešiti u narednom periodu.Kažem, sigurno je da će podrška i dalja saradnja u tom pogledu u narednom periodu biti dragocena. Hvala.